Уважаеми колеги, чухме доклада на Комисията по труда и социалната политика по Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, чухме и изложението на вносителите на закона. Преминаваме към дебатите на първо гласуване. До момента е постъпила една писмена заявка за изказване – от народния представител Кристиян Димитров от Парламентарната група на Партия „Атака” – не го виждам в залата. Той ще има възможност да се включи по-късно в дебата. От народните представители, които са в залата, искат ли да се изкажат? Госпожо Нинова, заповядайте.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, днес приемаме поправки в Закона за насърчаване на заетостта и искам да предложа на вниманието Ви два прочита на тези промени. Първият е политическият прочит и вторият е експертният. Политическият показва, че когато поемаме ангажименти, умеем да ги изпълняваме. поехме ангажименти да се погрижим за младите хора на България, като помогнем през държавна политика те да намерят работни места. Поехме европейска инициатива за борба с младежката безработица, която доведе до решението в Европа – 6 млрд. евро да бъдат отпуснати за мерки за младежка заетост. Засега имаме информация, че от тези 6 млрд. евро, 100 млн. евро ще дойдат в България. Даваме си сметка, че младежката безработица в България е огромен проблем – последните години е нараснала два пъти, расте и два пъти по-бързо спрямо общата безработица. Даваме си сметка, че трябва да намерим начин да решим този проблем и днес го правим с двата законопроекта. Експертният поглед към текстовете на закона показва, че обемът, който могат да обхванат тези мерки, е официално регистриран и в бюрата по труда на страната – 71 хиляди младежи до 29-годишна възраст. Това е само официално регистрираното, но неофициално повече млади хора са безработни в България. мерки държавата да помогне на три групи млади хора. Първата – тези, които току-що са завършили средно или висше образование и имат квалификация, никога не са постъпвали на работа и им предстои първо работно място. В този случай държавата се ангажира да подпомогне фирмите да наемат тези млади хора, като внасят част от осигуровките в продължение на 18 месеца, а работодателят се ангажира след изтичането на този срок, в период от 12 месеца, да продължи трудовия договор на младия човек. Втората група младежи са тези, които имат средно или висше образование, но са трайно безработни – не са току-що завършили, не им предстои първо работно място, а в продължение на 12 и повече месеца са били регистрирани в бюрата по труда. За тях предлагаме осигурителни облекчения за фирми, които ги наемат на временна работа. Третата група са млади хора, които нямат квалификация и образование. Уважаеми колеги, тревожна е статистиката за броя на тези млади хора в България. Четиристотин хиляди младежи са с основно образование, 110 хиляди – с начално образование, 20 хиляди, които никога и нищо не са учили. Тези хора са обречени да не си намерят и работа. Разбира се, това поставя въпроса и за образователната система и ние сигурно ще дискутираме в бъдеще тези теми. Днес обаче трябва да се погрижим и за тези млади хора, които по различни причини са останали без образование. За тях въвеждаме фигурата на чиракуването, която създава възможност работодател да наеме такъв млад човек и да го учи на занаят, за да му гарантира, че след това ще има работа. За този период на чиракуването работодателят, наречен „наставник”, трябва да го обучи и ще получи от държавата заплатата на наставника и осигурителните вноски за обучавания младеж. Изключително съм доволна като председател на Комисията по труда и социалната политика да Ви информирам, че вчера на заседанието на комисията имаше пълно единомислие, че тези мерки са навременни, необходими и полезни не само за младите хора на България, а и за икономиката на България, за тези фирми, които ще получат такива облекчения. Това единомислие беше изразено от правителството в лицето на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на финансите, работодателските организации в лицето на Българската търговско-промишлена палата, Българската стопанска камара, Асоциацията на индустриалния капитал в България и други работодателски организации, синдикатите „Подкрепа” и КНСБ и Парламентът в лицето на нас – народните представители, които внесохме тези законопроекти. Рядко се намира такова единомислие между социални партньори, правителство и Парламент. Очевидно тази мярка е добра за държавата, за икономиката и за младежите на България. Искаше ми се тук да поспорим с нашите опоненти, които се обявиха против тези мерки. Съжалявам, че ги няма – говоря за колегите от ГЕРБ. Задочно ще поспоря с тях, защото чух публичните им аргументи, изразени в медиите. Те са два. Първият целият пакет от социални мерки, който предлагат БСП и ДПС, не е работещ, защото обхваща много малки групи от българското общество и няма ефект върху цялостния процес и всички проблеми в страната.

помощите за първокласниците засягат 45 хиляди семейства; енергийните помощи, за които знаете, че взехме решение, засягат 270 хиляди семейства; безработните младежи, вече Ви казах – 71 хиляди, а отмяната на данък колиба засяга 460 хиляди семейства. за месец и две седмици работа ние и правителството сме предприели мерки, които облекчават около 900 хиляди българи. Това не е малка част от българското общество, уважаеми отсъстващи колеги от ГЕРБ. За един месец близо милион българи са получили помощ от държавата и от правителството. Вторият аргумент, който чух официално срещу нашата политика и тези закони, беше, че тези социални мерки създават риск за финансовата стабилност на страната, че заради тях се налага актуализация на бюджета, която ще тласне България по гръцки сценарий. Категорично опровергаваме тези твърдения със следните факти. Между другото, слава Богу, там се намери и разумен колега – бившият заместник-министър на финансите Горанов, който потвърждава официално и публично следните мои думи. Увеличението на майчинството се финансира от резерва в Националния осигурителен институт. Помощта за първокласниците се финансира от Министерството на труда и социалната политика чрез вътрешно преразпределение в бюджета на министерството и без една стотинка допълнителни разходи извън предвидения бюджет на министерството за 2013 г., така както го е заложил Дянков през 2012 г. Енергийните помощи се финансират от Министерството на труда и социалната политика чрез вътрешни резерви. Безработните младежи се финансират от резерви по Плана за действие за заетост, предвидени в Бюджет 2013 г. г. Отпадането на данък „Колиба” не само че не иска допълнителни разходи, а може и да се окаже, че ще гарантира икономии, защото администрирането и събирането на този данък се оказаха по-скъпи от приходите, които постъпват от него в хазната. Тоест с целия пакет подпомагаме един милион български граждани, без това да коства една стотинка допълнителни разходи на бюджета, извън предвидените в бюджета на Министерството на труда и социалната политика и Националния осигурителен институт. Не е въпрос на допълнителни разходи, а е въпрос на политическа воля и ние показваме, че с наличните пари можем да пренасочим така политиките, че реално да помогнем на българите в трудна за тях ситуация. Последно, заради актуализацията, защото е обвързана с темата за социалния пакет. Също донякъде признато от наши опоненти – пак визирам господин Горанов, актуализацията на бюджета, уважаеми колеги, се налага и по причина на просрочени плащания към българския бизнес. Защото знаете, предишното правителство задържа плащанията към българския бизнес и това създаде проблем не само на икономиката, не само на междуфирмената задлъжнялост, но и социален проблем, защото тези фирми бяха принудени да освобождават хора от работа, нямайки пари да им плащат заплати, нямайки пари да развиват бизнеса. За да решим този проблем – той е и социален, и икономически, и защото поехме и този ангажимент, вероятно може да се наложи актуализация на бюджета, но тя не е по причина на социалната политика, тя е за да се поправят грешките, които доведоха до спад в икономиката и до повишаване на безработицата. Последно искам да коригирам една публична информация, която излезе, че това, което решаваме и предлагаме днес, ще влезе в сила с Бюджет 2014. Тоест атакуват ни, че ние сега взимаме някакви решения, които отлагаме във времето и не се знае как ще се задействат те. Напротив, двата законопроекта влизат в сила от датата на публикуването им в „Държавен вестник”. Ако ги приемем следващите две седмици на второ четене, те ще влязат в сила веднага след публикуването им в „Държавен вестник” и финансиране за тези мерки до края на 2013 г. е осигурено в настоящия бюджет, без той да бъде актуализиран. Благодаря Ви за вниманието.

Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Предложените промени в Закона за насърчаване на заетостта ще доведат до положителен ефект, който цели да насърчи заетостта и да ограничи младежката безработица. Проблемът, както каза и министър Адемов, стои като важен приоритет и пред Европейския съвет. Чрез новите мерки, които ще се въведат, ще се насърчи и наемането на безработни млади хора, а в същото време ще се съдейства за намаляване продължителността на престоя им без работа. Предвидените промени в закона ще дадат възможност на работодателите за по-широк достъп за участие в мерки, които насърчават заетостта, както ще създадат по-добра среда при взаимодействието им с институциите. С промените в Закона за насърчаване на заетостта ще дадем категоричната си подкрепа за ангажиране на младите хора на пазара на труда, както и за тяхното обучение и квалификация. Благодаря Ви. Благодаря. Има ли реплики към изказването на народния представител Жара Георгиева? Няма. Имате възможност за други изказвания. Заповядайте, господин Имамов. Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Законопроектите, които обсъждаме днес и които, вярвам, ще бъдат гласувани от Народното събрание, засягат един изключително тежък както български, така и европейски проблем. Това е проблемът с младежката безработица. На всички е ясно, че европейските структури неотдавна предприеха специални мерки, включително и финансови, за да могат да решават този проблем в Европейския съюз, естествено и в България, доколкото това е възможно в рамките на нашите финансови и други възможности. България не е на първо място по безработица в Европейския съюз. Има други държави, където кризата много сериозно е захапала икономиката, където безработицата е по-голяма. Но по отношение на един показател България води и това е изключително тревожен показател – броят и процентът на младежите, които нито учат, нито работят. България от трима от тази група младежи, един нито учи, нито работи. Тази група е много интересна за анализ, защото тя генерира други явления в обществото, които не са приемливи. Тя създава допълнително напрежение и по отношение на криминалния контингент в страната. Тя създава и бъдещи проблеми в икономиката, защото липсата на достатъчно квалифицирана работна ръка оказва силно влияние върху бъдещото развитие на икономическите процеси, затова защото това има пряко отношение към конкурентоспособността на българската икономика. Няма как да искаме високотехнологични производства, няма как да искаме по-висока производителност в българската икономика – това са условия, които са абсолютно необходими за по-висок икономически растеж, без да притежаваме необходимата квалифицирана работна ръка. Освен това трябва да се има предвид, че младежката безработица е пряко свързана с процесите в по-горните възрастови групи, например със застаряването и ангажирането на пенсионерите в трудовия процес. Много интересен за анализ е феноменът, че въпреки застаряването на населението в Европа младежката безработица расте и продължава да расте. Това до известна степен е свързано с обстоятелството, че в повечето европейски страни се преследва една тенденция на ангажиране на пенсионерите в трудовия процес. Тоест, по-точно казано, не им се пречи да работят, което също оказва сериозен натиск върху заетостта на младите хора в началото на техния

че необходимите финансови средства за покриване на разходите по отношение на тези мерки ще бъдат използвани като се преструктурират досега съществуващите и записаните в бюджета за 2013 г. разходи за съответното министерство и за съответните функции. Вероятно знаете, че най-големият относителен дял на разходите в консолидирания бюджет са разходите за социално подпомагане и грижи? за тази функция са заделени около 11 милиарда лева в консолидирания бюджет. Така че неоснователни са твърденията, които отиват и по-далеч – че, видите ли, сегашното правителство си купува политическо влияние с това, че прави социални харчове за определени категории от населението. Не може да има такава интерпретация на помощта, която се дава за най-слабите и най-бедните групи от обществото. Те са бедни до голяма степен от неадекватната политика, която водеше партия ГЕРБ, от замразяването на социалните плащания и от замразяването на икономическата активност през последните четири години. Ако партия ГЕРБ не беше замразила пенсиите преди четири години,

Така че плащанията на уязвимите групи, на социално слабите групи е възстановяване на една справедливост, която те заслужават. Освен това България тече един процес, който е изключително тревожен, по отношение на разделението на обществото. Диференциацията по отношение на доходите нараства застрашително, тоест бедните стават все по-бедни, а богатите все по богати. Това също е резултат от неадекватната политика на управляващите през последните четири години. С тези мерки ние налагаме актуализация на бюджета. Актуализацията на бюджета е една естествена реакция на новите, подчертавам, управляващи, които имат други приоритети, в сравнение с тези, които са предлагани преди нас. В началото, когато обсъждахме този бюджет на ГЕРБ, последния бюджет на ГЕРБ, категорично заявихме, че в него има много проблеми, които през годината ще се проявят при всички положения. Определихме този бюджет като бюджет на замразената икономика, бюджет на замразените социални плащания, бюджет на продължаващата депресия и увеличаващата се бедност. Няма как чрез една евентуална актуализация сегашното правителство да не коригира тези дълбоко несправедливи социални несъответствия в бюджета за 2013 г. Подпомагането и социалното осигуряване на социално слабите слоеве е част от новите приоритети на управляващите. Другата голяма част, която е залегнала в програмите, включително и в последния екшън план на Орешарски като министър председател на Република България, е свързан с осигуряването на необходимите условия за съживяване на бизнеса. Но трябва да се има предвид, че докато социалните плащания засягат десетки милиони лева и са в рамките на предвидените в бюджета средства към съответното министерство, то мерките, които касаят бизнеса, вече достигат суми, които действително ще изискват търсене на допълнителни източници за финансиране. Става дума за стотици милиони левове. Това са задължения на държавата, които трябва да бъдат върнати на бизнеса. Това е невъзстановено ДДС, това са редица други задължения, които бизнесът основателно иска да получи като част от мерките за съживяването на икономическата активност на страната. С тези мерки ние поставяме началото на една продължителна социална политика, която да елиминира тревожната тенденция за увеличаване на младежката безработица. Ако не успеем да го направим, последствията за българската икономика в следващите години ще бъдат много тежки, а това ще окаже негативно влияние и върху жизнения стандарт на хората, защото по-нататък като втора стъпка ние сме длъжни да следваме пътя на икономическата логика. По-високите доходи се осигуряват от добре развития и ефективно действащ бизнес. Това ще бъде втората стъпка по посока на повишаване на благосъстоянието на българските граждани. Благодаря

очертахте как младежката безработица поражда сериозни социални проблеми, но пропуснахте, може би заради краткото време, да споменете, че младежката безработица поражда и огромни личностни проблеми. От разговори с мои колеги, работещи в областта на психичното здраве, а също и с кардиолози и други специалисти по физическо здраве, се оказва, че особено за младежите – мъже безработни, безработицата се явява най-големият стресогенен фактор. Неимоверно много са се увеличили депресивните разстройства сред тази категория мъже. Неимоверно много са се увеличили хората между 25 и 30 години с високо кръвно налягане и фактор за това е безработицата. Ако не решим този проблем в най кратки срокове, просто излагаме на риск психичното качество на българската нация, тъй като тези хора загубват социална перспектива, мислят в един много кратък времеви хоризонт. Много от тях не създават семейства, не раждат деца и така нататък. Така че всеки, който казва, че това, което сега правим в залата, е популизъм, нека да помисли за националната сигурност, за бъдещето на нацията. Иначе резултатът от невземането на подобни мерки ще е личностно качество, което виждаме сега отпред на площада. Благодаря Ви. други реплики към изказването на народния представител господин Имамов? Имате възможност за дуплика, господин Имамов.

добър експерт по проблемите на младежта и децата. Напълно приемам Вашите заключения, даже бих обобщил, че безработицата сред младите хора има много силни, бих казал комплексни негативни влияния върху тяхното развитие, както върху личностното, така и общественото, защото представете си един млад човек без работа няколко години, той е подложен на изключително сериозен психологически стрес поради обстоятелството, че не може да печели парите, които са му необходими да харчи,

Благодаря, госпожо председател. Госпожо председател, уважаеми народни представители!

Особено силно са засегнати така наречените „рискови групи” на пазара на труда. Най-значителната по размер група от лицата в неравностойно положение на този пазар на труда, тоест най-силно засегната група, са младежите. По темпове на нарастване на младежката безработица България е на едно от първите места в Европа. Някои от причините за това са: образование, което не съответства на нуждите на бизнеса, на търсенето на трудовия пазар, трудно започване на работа или така наречената „първа работа”, по ниско заплащане на младежите, желанията за миграция след завършване на образованието в стремеж за по-добра реализация, липсата на перспективи за развитие в малките населени места за младите хора, недостатъчно знания за наличните възможности тези, които имат някакви бизнес идеи, не са достатъчно подготвени и информирани, за да стартират собствен бизнес и да ги осъществят на практика. Тревожното нарастване на младежката безработица в световен мащаб и особено в Европейския съюз стана причина за приемането през 1998 г. на Лисабонската декларация за политика и програми по проблемите на младежта. На Световната конференция по заетостта в Кобе държавите бяха призовани да обърнат особено внимание на придобиването от младите хора на трудов опит както в рамките на училището, така и извънучилищните програми за обучение – да им се осигури достъп до информация за развитието на кариерата, до нужните им консултации, до възможности за професионална подготовка. Европейският съюз направи следващата важна крачка – Европейската комисия препоръчва на страните членки да създадат необходимите условия, щото всеки млад човек, който шест месеца е останал без работа, да му бъде предлагана нова възможност за заетост, в това число възможност за професионална квалификация и преквалификация, производствена практика и така нататък. Не трябва да забравяме и факта, че младежите са тази социална група, в чието лице обществото вижда своето близко бъдеще. Те са най-ценното богатство на едно общество, защото с уменията си, с възможностите си, с интелектуалния си потенциал са от изключителна важност за България. Затова държавата и провежданата от нея социална политика трябва да играят основна роля в грижата за тази част от обществото и младите хора, а грижата за нея ще е предпоставка както за оцеляване на обществото ни, така и за проспериране на страната ни. Тази грижа ще е гаранция и за смяна на поколенията. Наблюденията на процесите показват, че младежката безработица и непълната заетост сред младите поколения има много сериозни дългосрочни негативни последици. Поведението, което се формира в началния етап от живота на човека, в повечето случаи се съхранява в течение на целия му трудов път. Често липсата на заетост и особено продължителното оставане в сивата икономика обричат младежите на несигурна и нестабилна заетост с ниско качество в течение на целия им живот. Всички сериозни експерти, занимаващи се с младежката заетост, твърдят, че липсата на пълноценна и свободно избрана заетост в началния етап на трудовия живот пряко се свързва с много други тревожни социални проблеми като престъпността и наркоманията. Уважаеми колеги, проблемът е ясен и достатъчно остър и никой няма право да си заравя главата в пясъка, защото липсата на адекватни мерки ще доведе до това, че ще си отгледаме едно поколение от професионални безработни, така че са необходими спешни мерки. Върху младежката безработица може да се въздейства с действия насочени основно към балансиране на пазара на труда чрез активна посредническа дейност и чрез прилагане на програми и мерки за квалификация и субсидирана заетост. Сериозното отношение към проблема изисква да кажем, че резултати могат да се постигнат единствено с активното участие и сътрудничество с работодателите от реалния сектор, със социалните партньори, с доставчиците на обучение, с общинските и държавни администрации. Затова искам да изразя удовлетворението си, че сред първите законопроекти, с които това Народно събрание се ангажира да разглежда, са двата законопроекта, които засягат един от най-актуалните проблеми на пазара на труда, а именно младежката безработица. Това са двата законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, внесени от Сергей Станишев и група народни представители и от Антон Кутев и група народни представители. Самият факт, че и двата се одобряват от социалните партньори в лицето на национално представените работодатели и синдикати, говори, че те са стъпки в правилната посока. Разбира се, това са само първите стъпки към решаване на проблема с безработицата сред младите хора. Трябва да сме наясно, че е наложително разработването не само на отделни програми и мерки, а на специална дългосрочна политика за разрешаването на проблема. Необходима е нова политика към облекчаване на прехода от училищния живот към трудовата дейност. Водещият световен опит показва, че най-добър ефект се постига при интегриране на политиката в областта на младежката заетост с политиката в областта на образованието. Затова адмирации заслужават предложените текстове в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на на заетостта, внесен от Антон Кутев и група народни представители, които регламентират обмена на информация между министъра на труда и социалната политика, министъра на образованието и науката и изпълнителния директор на Агенцията по заетостта. Целта е, разбира се, да се повиши ефективността на провежданата активна политика по заетостта и да се регламентира периодичен обмен на информация между министъра на труда и социалната политика, министъра на образованието и директора на Агенцията по заетостта. Очаква се, че този обмен на информация ще създаде условия за оказване на своевременна подкрепа за включване в заетост и обучение на млади хора, които не учат и не работят. Периодичният обмен на данни между институциите ще помогне за за изпълнението на ангажиментите на България в съответствие с препоръката на Съвета на Европейския съюз от 22 април 2013 г. за създаване на гаранция за младежта. Гаранцията включва осигуряване на възможности на младите хора на възраст до 29 години да получават добро предложение за работа, продължаване на образованието, чиракуване или стаж в рамките на четири месеца, след като останат без работа или напуснат системата на формалното образование. И двата законопроекта въвеждат нови мерки на пазара на труда с цел насърчаване на младежката заетост и регламентират нови насърчителни мерки, които ще ограничават младежката безработица, ще намаляват продължителността на престоя без работа на младите хора и ще подпомагат прехода им от безработица към заетост, ще създават условия за по-лесно адаптиране на безработните младежи към работната среда. Не на последно място, предложените законопроекти постигат хармонизиране на българското законодателство в областта на трудовата миграция за чужденци и граждани на трети страни на територията на Република България и съобразяването му с Директива от 1998 г. на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 13 декември 2011 г. относно единната процедура за кандидатстване на граждани на трети държави за единно разрешение за пребиваване и работа на територията на държава членка и относно общ набор от права за работници от трети държави. В заключение, финансовите разчети показват, че е възможно предлаганите насърчителни мерки да заработят още през тази година, без да се изисква допълнителен финансов ресурс от държавния бюджет. След всичко казано, заявявам, че ще подкрепя на първо четене и двата законопроекта и моля всички народни представители, които се отнасят отговорно към проблемите на младежта и конкретно към младежката безработица, също да го подкрепят. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря Ви, господин Гьоков, за изказването. Има ли реплики към изказването на народния представител Георги Гьоков? Не виждам, така че давам думата за следващи изказвания. Госпожо Богданова, заповядайте за изказване.

Благодаря Ви, госпожо председател. Дами и господа народни представители, аз съм един от вносителите на единия от законопроектите, така че няма нужда да повтарям, че проблемът с младежката безработица е изключително важен, че той иска мерки за разрешаването му, че държавната намеса в случая е изключително важна, че законовите решения са изключително важни. Ще ми се обаче към цялостния анализ, който ражда необходимостта от подобни законодателни решения, да прибавя два проблема, които за мен са изключително важни. За огромно съжаление проблемът с безработицата вече се оказва не личен. Данните показват, че този проблем се оказва генерационен, тоест ние вече имаме потомствени безработни – родителите са безработни, децата им са безработни, те също стават родители и този проблем в една малка България започва да става болезнен. И един втори аспект, на който няма как да не обърнем внимание. Обикновено, когато говорим за безработица, включително и за младежка безработица, ние си даваме сметка, че основно там става дума за хора с ниска квалификация, с ниско или без образование, тоест такива, които имат сериозни проблеми при своята реализация на пазара на труда. Статистиката обаче сочи един набор от други факти, които са не по-малко тревожни, че проблемът с безработицата става актуален и за хора със завършено средно образование, включително и за такива, които са завършили и висшето си образование. Би било изключително погрешно да се правят квалификации, които сме чували тогава, когато става дума за този проблем, че става дума за аутсайдери, за хора, които нямат амбицията да се борят, че хора, които имат спорно образование, претендират за подобни решения – това не е вярно. Ако не си дадем сметка, че когато в първите години, след като си получил своята квалификация, завършил си своето образование, ти не можеш да го упражняваш, това е загуба на квалификация, загуба на умения, това е пропиляно време, в което трябва да ставаш специалист, да се доказваш и да се развиваш. В този смисъл мерките, които предлагат и двата законопроекта – те не спорят помежду си, а напротив, те се допълват, си струва и двата законопроекта да бъдат подкрепени. Всъщност задават един набор от възможности, които следва да бъдат използвани. Между другото доброто тук е, че те обръщат внимание и на хората с ниска квалификация, без образование, с ниско образование, включително по-ниско от основното, и на хора с по висока квалификация, но също с проблем да намерят работа във времето, в което са в рамките на своята младежка възраст. Добре е, че поправката в закона дава възможност на занаятчии, на малки фирми и еднолични търговци също да се възползват от възможностите на тази мярка, като те самите изпълняват функциите на наставник, за да могат да назначават млади хора, да ги моделират и да ги подготвят. Между другото хубавото на тези мерки, събрани с това, което предстои да се гледа в Народното събрание като поправка в Закона за корпоративното подоходно облагане, е, че дава възможност на работодателите, използвайки възможностите, които държавата им предоставя с тези законопроекти, да може да моделират младите хора, да ги подготвят, да ги квалифицират, да ги използват като бъдещо развитие, защото тази връзка между бизнеса и между хората, които трябва да бъдат наемани на работа, продължава да е изключително актуална. Аз държа да кажа нещо, което трябва да направим между двете четения и намирам за важно да, такива мерки досегашният закон е предлагал макар и не толкова сериозно разработени и не толкова разширени като възможности. Важно е обаче законът да предвиди контролни механизми, по които държавата да следи начина, по който се използват средствата, които тя предоставя от работодателите, като анализира и се базира на досегашната практика, която не винаги е раждала само позитивност в прилагането на тези възможности. Подкрепям изцяло това, което преди малко прозвуча в изказването на колегата Гьоков. Да, това са възможности, които законодателно държавата предоставя днес. Проблемът с младежката безработица обаче следва да бъде решаван комплексно, трябва да бъде решаван с много по-широка перспектива, с по-трайни устойчиви мерки. Аз си мисля, че освен безспорните констатации, с които можем да се съгласим, че е много важно да си обменят информация министърът на труда и социалната политика, министърът на образованието и науката, Агенцията по заетостта. Информацията, която те си обменят, следва да ражда резултат. Ние имаме сериозна нужда да работим по начина, по който изглежда българското професионално образование. Имаме сериозна необходимост да облечем в конкретни ангажименти ролята на бизнеса в начина, по който той се осъществява. Следва да работим повече за начина, по който младите хора придобиват умения, знания и навици и реализират своята придобита квалификация. Това е въпрос на много сериозно усилие между хората, които се занимават с образование, между хората, които правят бизнес. Мисля, че социалните ни партньори ще поемат подобен ангажимент – да излезем извън сериозните, верни констатации, които ни обединяват, и да се опитаме да търсим работещи сериозни решения, защото в това има много повече смисъл и дава шанс на всички млади хора, които имат интерес, амбиция, желание и можене, да правят своята съдба тук, в България, по начин, по който законодателно сме им задали възможности, дали сме възможност на бизнеса да работи, да назначава млади хора, да ги търси, да ги моделира, ако щете, и да влияе върху тяхното образование и обучение, което намирам за изключително важно. Предлагам да подкрепим двата законопроекта, да се съобразим с предложенията, правени в комисията и в пленарната зала при подготовката на общия законопроект за второ четене, и да сме с нагласата, че тепърва предстои да се върши работа и имаме ресурса и добрите идеи тя да бъде продължена. Благодаря. Благодаря Ви, госпожо Богданова. Има ли реплики, уважаеми колеги, към изказването на Валентина Богданова? Няма желание за реплики. Други изказвания? Заповядайте за изказване,

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Мерките, които предлагаме за насърчаване на заетостта, са различни както по характер, така и по съдържание от прилаганите досега. Целта е да бъдат преодолени част от проблемите с нарастването на ръста на безработицата сред младежите до 29-годишна възраст. Двата законопроекта ще решат само част от проблемите – единият на младите хора, които са със средно и висше образование, а другият ще даде шанс на тези от тях, които са с ниско или без без образование, тоест не са посещавали никога училище. Оказа се по данни, които изнесе вчера в комисията министър Адемов, че това е голяма група от безработните младежи – 120 Това е проблем, разбира се, не само на социален пакет, но и на взаимодействие заедно с останалите институции, които са ангажирани в този процес. Вчера срещнахме принципната подкрепа както на Министерството на труда и социалната политика, така и на браншовите организации и синдикатите. Това няма как да не бъде така, отчитайки че България се нарежда на първите места сред младежка безработица в Европа. Петдесет на сто от младежите са трайно безработни. Два пъти е по-висок ръстът на младежката безработица от средния за страната. Аз много се надявам между двете четения на двата законопроекта да бъдат отчетени, разбира се, препоръките и предложенията, които направиха всички заинтересовани страни, но имайки предвид, че не е необходим допълнителен финансов ресурс и отчитайки важността на заетост на младите хора у нас, а не навън, всички народни представители да подкрепят внесените законопроекти. Благодаря. Благодаря на народния представител Евдокия Асенова за изказването. Уважаеми колеги, има ли реплики към изказването? Желаещи за реплики няма. Имате възможност за други изказвания. Имаше една заявка от господин Кристиян Димитров. Има още възможности да се включи, ако желае, в парламентарния дебат. Заповядайте. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Законопроектът, който обсъждаме днес, ще стимулира наемането на безработни младежи до 29-годишна възраст. условията на криза младежите се превръщат в уязвима група и към тях трябва да се насочат специални мерки. Аз няма да се спирам на статистиката, но посочените от колежката Нинова статистически данни са доста тревожни. Провежданата досега от ГЕРБ държавна политика за подкрепа на младите хора не намали последствията от кризата върху състоянието на пазара на труда и не даде надеждна перспектива за реализация на младежите. Направените предложения целят да стимулират работодателя и да наемат млади хора на работа, които влизат за първи път на пазара на труда. Предлага се държавата да стимулира работодателите чрез заплащане на определен период от време – от 6 до 18 месеца, от 6 до 18 месеца, на част от осигурителните вноски за сметка на работодателя срещу задължението за продължаване на трудовия договор на работника за още една година. Колеги, мен ме притеснява въвеждането на задължение за запазване на заетостта за още 12 месеца, което е в тежест на работодателя и може би ще го ограничи от ползване на тези мерки.

Благодаря за изказването, господин Мустафа. Ако бъдат приети двата законопроекта, ще бъде изготвен общ законопроект, след което ще има срок за предложения между първо и второ гласуване, така че който има желание, може да направи свои предложения.

Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Министерството на труда и социалната политика внесе официално становища и по двата законопроекта. Ние подкрепяме и двата законопроекта. Накратко трябва да изтъкна, че наличието на повече и по-разнообразни мерки за заетост на младежите в момент, когато България трябва да разработи Национален план за реализация на младежката гаранция – препоръка на Европейската комисия, е много важно, тъй като имайки законодателната основа, ще успеем да разработим този план и навреме да бъдем готови да ползваме европейските средства, предназначени за нас като страна членка с над 25% младежка безработица. Тук чухме доста цифри по отношение на младежката безработица.

Младежите до 24 г., за които е гаранцията за младежта, са над 33 хиляди души. Освен това имаме 17 хиляди продължително безработни младежи, регистрирани в бюрата по труда, до 29-годишна възраст. много важни, защото ще има възможност за обмен на информация, като Агенцията по заетостта ще разполага с данните на лицата, ще може персонално да издири младежите и да им предложи регистрация, работа или обучение.

Подкрепяме и осигуряването на стипендия за младежите и за другите групи, които ще участват в мотивационно обучение. Това е обучение за търсене на работа, много важно в съвременните условия. В момента по националния план стипендията

103 млн. лв., в чиито рамки реализираме програмите по Националния план за действие по заетостта. Имаме резерв и за нови мерки, така че от него и от преразпределение на парите от други програми, които са изпълнили своя план, можем да осигурим реализация на новите мерки и веднага да започнем включването на младежи по тези мерки, след като промените бъдат гласувани и излязат и излязат в „Държавен вестник”. По отношение на директивата, която се транспонира, ще кажа, че това е също много важно. Имаше различни бележки и в становищата на другите организации и институти вчера в комисията. Таксата е определена на 400 лв. В момента същата такса е за получаването на синя карта. Няма голям брой заявки за получаване на такива разрешения и на синя карта. Това няма да окаже голям натиск върху пазара на труда. По отношение становището на Министерството на финансите, имаме общ регламент за държавните помощи, така че и до момента работодателите ползват средства за активна политика, ако отговарят на определени условия, включително по Закона за държавните помощи. Благодаря за вниманието. Благодаря Ви и аз. Колеги, имате последна възможност да заявите желание за изказване. Заповядайте, господин Казак. Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Знаков е моментът и знаков е фактът, че днес Народното събрание се занимава със законодателни инициативи, свързани с поощряване на младежката заетост, създаване на преференции и възможности за реалния бизнес, за привличане на работа сред младежите, които са едни от най-засегнатите от високия ръст на безработицата в страната. Техните Техните проблеми за намиране на работа и специално на първа работа са най, най-изострени и болезнени за българското общество. Не е тайна за никого, че всички сме свидетели не от вчера на този проблем. Дори когато правихме предизборна кампания, съм убеден, че всеки един от Вас се е сблъсквал с огромен брой младежи, специално в малките населени места – в малките градове и в селата, които не могат да си намерят работа и са трайно безработни, от една страна; от друга страна, има тежко състояние на реалния бизнес, невъзможност не само да поддържа що-годе приемлив брой персонал, но и да плаща на тези, които остават на работа, да им заплаща достойно възнаграждение за техния труд. Във връзка с това, всяка помощ от държавата, всяка протегната ръка

приема добре, с радост и задоволство от бизнеса. Всяка национално отговорна държавна политика, която не оставя да чистите пазарни отношения, която не оставя на произвола на съдбата взаимоотношенията работодатели-работници и която е загрижена за цялостното икономическо и социално положение в страната, не би могла да пренебрегне подобни инструменти, каквито са активните мерки на труда, за да коригира проблемите, които световната финансово-икономическа криза и нейните тежки отражения върху българската икономика създават и за младежката заетост. Затова ми се струва, че трябва да подкрепим подобни предложения, още повече чухме от страна на Министерството на труда и социалната политика, че не са свързани с допълнителни финансови средства,

И не на последно място искам да обърна внимание, че, естествено, това е само една малка частица от това, което държавата дължи на своите граждани и специално на младите хора, но една цялостна стратегия, един цялостен интегриран подход за стимулиране на младежката заетост, за стимулиране на разкриването на нови работни места и даването на възможност, създаване на предпоставки за стартиране на професионалната кариера на младите хора в България, би трябвало да бъде съпроводена и с други мерки в други сектори, не само в сектора „Активни мерки за поощряване на заетостта”. мярка, която, според мен, е крайно време да се предприеме в нашата страна, е да се изработи цялостна програма за привеждане на нашия образователен продукт – било то в средното образование, било то във висшето образование, и неговият профил – профилът на специалностите, с които завършват нашите младежи било то в средните професионални училища, така също и във висшите учебни заведения, да бъде съобразен с реалните потребности на пазара на труда, с реалното търсене на бизнеса в България, за да може да се гарантира по адекватен начин, че когато един младеж завърши своето професионално средно образование или когато излезе от съответното висше учебно заведение, той да има по-ясната и по-реалистична перспектива, че ще може бързо, дори и без поощрителни мерки да си намери първа работа и да започне своята професионална кариера. Само по този начин, само чрез радикална реформа в този сектор, само чрез създаване на ефективни механизми на ранно взаимодействие между бъдещите работодатели и образователните ни институции, чрез редица мерки за поощряване на стажуването, чрез редица мерки например за даване възможност предприятия, които търсят работна ръка сред бъдещите специалисти, да имат възможност да предоставят стипендии на определени професионални било то средни или висши училища, да може по този начин да се обвърже образователният продукт, който се генерира в тези учебни заведения, с бизнеса, с пазара на труда. Ето това също е крайно време да бъде обект на нашето внимание и наред с тези мерки, които днес обсъждаме и надявам се ще приемем, да направим един по-завършен план за държавна политика поощряване на младежката заетост. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Казак, за изказването. Има ли реплики към изказването на народния представител Четин Казак? Няма. Има ли други заявки за изказвания, колеги? Не виждам. Господин Димитров не е в пленарната зала. Предлагам да пристъпим към гласуване на двата законопроекта. Първо ще подложа на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта с вносители Сергей Станишев и група народни представители, внесен на 26 юни 2013 г. Моля, колеги, гласувайте.

колеги, гласувайте. Гласували 84 народни представители: за 84, против и въздържали се няма. Законопроектът на Сергей Станишев и група народни представители е приет на първо гласуване. Подлагам на гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, внесен от Антон Кутев и група народни представители на 28 юни 2013 г. Моля, колеги, гласувайте.

използването и прилагането на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения. 8. Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения. Вносител е Димитър Дъбов. Моля господин Димитър Дъбов – председател на Комисията за контрол над службите и контрол на специалните разузнавателни средства, да докладва проекта за решение. Благодаря. Госпожо председател, дами и господа народни представители! Ще Ви представя доклад на Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения: На проведеното редовно заседание на 27 юни 2013 г. на основание чл. 16, ал. 2, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание обсъдени Вътрешните правила за реда и работата на комисията, които са раздадени и на депутатите. без „против” и „въздържали се” комисията прие вътрешните правила и предлага на Народното събрание да ги утвърди с решение със следната редакция: „РЕШЕНИЕ за утвърждаване на Вътрешните правила за реда и работата на Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения Народното събрание на основание чл. 86 от Конституцията на

за реда и работата на Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения.” Решението е прието е прието с 8 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”.” Същевременно по предложение на представителите на парламентарните групи на Движението за права и свободи и на „Атака”, прието от останалите участници в заседанието, ние предлагаме промени в чл. 8 от тези правила, а именно, да бъде записано императивно, че заседанията на комисията са закрити, че на тях присъстват само народните представители, които са избрани в тази комисия, тъй като се работи с класифицирана информация. Разбира се всеки от народните представители след това може да информира ръководството на парламентарните групи или целите парламентарни групи по преценка. Но, работейки с класифицирана информация, смятаме, че

единствено лицата, които изрично са поканени за изслушване, и то само за времето, в което се обсъждат темите от дневния ред, които се отнасят до тях.” И да остане третото изречение: остане третото изречение: „С нарочно решение на комисията отделно нейно заседание може да бъде открито”. Тоест отпада второто изречение, което е в чл. 8. Това е възможността други желаещи от народните представители да присъстват. Такова беше предложението, което направиха депутатите от парламентарните групи, които са членове на комисията. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ

Господин Дъбов! Господин Костадинов, тъй като Вие сте направили предложението, смятам, че тази редакция не съответства на правилника, защото комисията разглежда и законопроекти.

коректен, ако не е някаква специална класифицирана информация! Как народен представител няма да може да участва в разглеждане на законопроект в комисията, като може да участва в залата? Разбирам Вашата идея – когато става въпрос не за стандартна законодателна дейност, но дайте коректния текст. Ако искате, да отложим гласуването до утре – седнете и дайте текст, при който аз, народният представител, като гледате Закона за СРС-тата, да дойда и да кажа какво мисля,

Вижте, съвсем логично е това, което казвам – надявам се. Правя процедурно предложение да не гласуваме текста. До утре дайте текст, който да решава този въпрос, и то позитивен текст – дайте само ограниченията, дайте онези хипотези, в които това ограничение ще го приемем, защото така е правилно. Благодаря, господин Бисеров. Господин Дъбов, желаете ли дуплика към репликата на господин Бисеров? ДОКЛАДЧИК Уважаема госпожо председател! Господин Бисеров, естествено, че когато се гледат законопроекти, законопроекти, прав сте, биха могли да участват народни представители. Става дума за случаите, в които се изслушват специалните служби – разузнаването, контраразузнаването и тези, които се занимават със СРС,

Благодаря, уважаеми господин Дъбов. Има ли нещо, което да налага спешно приемане на правилата днес или можем да гласуваме да отложим разискванията? Утре, тъй като това е точка от дневния ред, ако имате готов текст, можем да започнем с него. с него. Това е проект за решение, но правилата са неразделна част от него. Господин Костадинов, желаете ли изказване? (ДПС): Аз съм съгласен, но няма как да стане. Това е проект за решение, но с решение не можем да приемем частично правила. Ако беше закон, можехме да приемем текст по текст, да прескочим два текста и да се върнем утре. Няма как да стане. няма как да приемем правилата, с изключение на точка 8 – няма такова решение, не може да съществува. Плюс това, не всички изслушвания трябва да бъдат закрити. Като изслушвате по Закона за електронните съобщения, какво ще засекретявате? Пак Ви казвам, дайте описателно това, което ще бъде закрито, а не – обратния подход. Благодаря, господин Бисеров. Реплики към изказването на господин Бисеров има ли? Нарочно не подлагам на гласуване Вашето предложение за отлагане на разискванията, за да се чуят всички мнения и да стигнем с консенсус до крайното решение. Господин Костадинов, желаете ли думата? Благодаря, госпожо председател. Ще подкрепя предложението, което Вие направихте формално – да отложим гласуването, защото не знам дали в момента може да бъде някакъв текст, който да удовлетворява по принцип верните твърдения на господин Бисеров. Твърденията на господин Дъбов и на комисията също имат

Не знам дали можем да го направим ад хок. Доколкото няма някаква спешност, която да изисква днес на всяка цена да приемем правилата за организацията на комисията, правя формално предложение, ако не сте го направили, да не гласуваме и да отложим точката за утре. В

и такова, каквото искате да има специално за Вас. Обръщам внимание – три са хипотезите. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред провежда закрити заседания, но те не са закрити за народните представители! Хипотезите са три! Благодаря, господин Бисеров. Господин Костадинов, желаете ли дуплика? Заповядайте. Благодаря за уточнението, господин Бисеров. Наистина са тези хипотезите. Наясно съм с това, което Вие казвате, но в случая говорим не за закрити заседания по общия смисъл, където присъстват само народни представители, а говорим за такива, когато комисията заседава само в състава на своите членове. Третата хипотеза. Тази хипотеза е действала в рамките на предходното Народно събрание. Аз съм убеден в нейната целесъобразност в голяма част от случаите.

мен такава превенция е добра за материята, която се разглежда в подобни комисии, пак казвам, без да искам да подценя или да направя каквито и да са внушения за когото и Благодаря Ви, господин Костадинов. Има ли някой от членовете на Комисията за контрол на службите, който да не се е изказал по правилата и да желае да се изкаже? Вие, господин Дъбов, желаете ли да се включите?

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение на основание чл. 79, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

Има ли обратно предложение? Няма. Подлагам на гласуване предложението за удължаване на срока за предложения между първо и второ гласуване на законопроектите за изменение и допълнение на Закона за политическите партии, с което същият ще бъде удължен с още седем дни, общо четиринайсет, срокът ще изтече следващия четвъртък. Моля, колеги, гласувайте.

четвъртък. Предлагам да прекратим днешното пленарно заседание. Обявявам следващото заседание за утре – четвъртък, 4 юли 2013 г.,